Prelazimo na – - Konačni prijedlog Zakona o privatnim detektivima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednice. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Boris Šprem i zastupnik Šime Lučin. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

dame i gospodo zastupnici. Evo dat ću kratko obrazloženje Prijedloga Zakona o privatnim detektivima. Budući je prvo čitanje u kolovozu, da je prilikom prvog čitanja u kolovozu bilo dosta prijedloga, inicijativa, čak i primjedbi, sam vam htio ukratko objasniti i obrazložiti one izmjene do kojih smo došli nakon što smo slušajući i razmatrajući vaše prijedloge i primjedbe ugradili u ovu konačnu verziju zakona. Dakle, takstativno ću nabrojati samo najvažnije promjene premda smo i neke druge prijedloge i primjedbe usvojili. Prva promjena se odnosi na članak 4. stavak 1. točka 3. zakona gdje smo propisali obavezu obavljanja vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci. To je bio jedan od prijedloga zastupnika smatramo da je taj prijedlog bio opravdan. Isto tako smo naveli i izuzetak od ove obaveze za osobe na koje su odradile najmanje 3 godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane na poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi smatrajući da je kroz taj rok obavljanja poslova u nadležnim institucijama stekao dovoljno prakse za obavljanje ovog posla privatnog detektiva. Isto tako smo u članku 4. stavku 1. točka 5. propisali postupak kojim se dokazuje je li osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili protiv koje se vodi nekazneni postupak. Također u istom tom stavku umjesto kaznenog djela iz članka 272. na što su kaznena djela iz oblasti prometa smo naveli za koja kaznena djela, odnosno koja kaznena djela ne mogu biti zapreka za obavljanje poslova privatnog detektiva. Jedna od najvažnijih novina u ovoj konačnoj verziji zakona je izmjena iz članka 7. podstavka 3. gdje smo dodali da će izgubiti ovlast za obavljanje poslova privatnog detektiva detektiv koji javno objavi ili učini dostupnim podatke koje je prikupio u obavljanju detektivskih poslova. što je moguće preciznije regulirati okolnosti pod kojima će privatni detektivi izgubiti ovu ovlast za obavljanje te djelatnosti ukoliko naruše bilo koji zakon, a naročito Zakon o zaštiti osobnih podataka ili zakon, Kazneni zakon kojim se narušava privatnost hrvatskih građana. Isto tako u članku 9. smo promijenili stavak 2. podstavke 8. i 10. i oni su usklađeni sa Zakonom o radu i međunarodnim konvencijama, a to se izmjena odnosi da privatni detektivi mogu prikupljati podatke o zaposlenicima jedino ukoliko zaposlenici daju pisanu suglasnost da se prikupljaju podaci o njima i sukladno Zakonom o radu i Zakonom o radu i međunarodnim konvencijama. U članku 10. brisani su podstavci 2. i 4. koji su privatnom detektivu omogućavali provođenje zaštite od prisluškivanja i snimanja te prikupljanja dokaza podataka i obavijesti za tijela javne vlasti, zbog toga što smatramo da sva tijela javne vlasti imaju svoje službe koje te poslove mogu obavljati bez angažiranja privatnih detektiva. U članku 30. brisano je propisivanje provođenja upravnog nadzora iz razloga što je to regulirano posebnim zakonom, Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o sustavu državne uprave. U članku 32. stavku 3. uređuje se obvezno podnošenje optužnog prijedloga u slučaju nadzorom utvrđenih nepravilnosti kao i mogućnosti donošenja rješenja o nadređenim mjerama u svrhu otklanjanja nepravilnosti. Znači htjeli smo još dodatno pojačati odgovornost privatnih detektiva koji protuzakonito obavljaju ovu djelatnost. U članku 35. je visina novčane kazne izjednačena za prekršaj pravnih osoba i obrtnika zbog toga što je vrlo lako moguće da pojedini obrtnici ostvare isti ili čak veći promet od pravnih osoba i nema razloga da se i pravi distinkcija u visini novčanih kazni budući da nema ni razloga da ostvaruju jednak ili veći promet od pravnih osoba. Ovo su bile najvažnije izmjene, a intencija nam je bila da ovim izmjenama svedemo na najmanju moguću mjeru mogućnost kršenja zakona i prije svega nezakonitog obavljanja poslova privatnog detektiva kojima će se kršiti pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Ovih nekoliko izmjena smatramo da su bitno popravile zakon zbog toga što će se te mogućnosti kršenja propisa na način da se ugrožavaju temeljna prava i slobode i pravo na privatnost hrvatskih građana ovime svesti na najmanju moguću mjeru. Bilo je još nekoliko primjedbi koje nismo usvojili, obrazložili smo i zašto. Zbog toga što smatramo da je ili ovo rješenje koje je u zakonu dobro ili drugi zakoni tu materiju reguliraju na odgovarajući način. dakle ovo je prijedlog zakona za koji smatramo da je značajno kvalitetniji od prvoga čitanja temeljem primjedbi koje smo razmotrili, temeljem još daljnjeg razmatranja svih njegovih članaka, smatramo da smo predložili zakon koji će na dobar i kvalitetan način omogućiti i regulirati ovu djelatnost. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Europske integracije? Unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Pravosuđe? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na 15. sjednici održanog 28. siječnja 2009. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o privatnim detektivima koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. prosinca 2008. godine. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja u uvodnom izlaganju kratko je obrazložio područje koje regulira ovaj zakon, tako je istaknuo da su na jasan način propisani uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti kao i način obavljanja detektivskih poslova. Odbor se u raspravi osvrnuo na odredbu članka 9. posebice u onom dijelu koji se odnosi na prikupljanje obavijesti i informacija o kandidatima za zapošljavanje i radnicima. Naime, u raspravi je izražena bojazan da neki poslodavci bi mogli zlorabiti za poligrafsko ispitivanje zakonske mogućnosti koje dopuštaju privatnim detektivima prikupljanje obavijesti i informacije o kandidatima za zapošljavanje i radnicima. Premda je jasno propisano da se informacije mogu prikupljati samo uz pisani pristanak radnika kao i da poslodavac može prikupljati samo one informacije i obavijesti koje su sukladne Zakonu o radu odnosno one koje su u neposrednoj vezi s radnim odnosom. I nadalje je upitno po mišljenju članova odbora dopušta li se ovim zakonom poslodavcima da radnike provjeravaju na detektorima laži naravno preko detektivskih agencija. Ova sumnja je zato izražena zato jer se u praksi već to danas dešava i u tome je cijeli problem, zbog toga smo dodatno izrazili tu sumnju. U raspravi je naglašeno da je sve prisutnije medijsko populariziranje poligrafskog ispitivanja kao i da se u našoj poslovnoj praksi još ne može govoriti o jednakosti odnosno ravnopravnosti položaja radnika i poslodavca a za još manje između tražitelja zaposlenja, kandidata za zapošljavanje. Sve su to razlozi koji govore o sumnji slobodne volje radnika odnosno njegovog pisanog pristanka. Stoga odbor sugerira predlagatelju da još jednom razmotri sve mogućnosti kako bi se spriječile ove pojave izrijekom utvrdi da privatni detektiv u prikupljanju podataka o kandidatima za zapošljavanje i radnicima ne smije se koristiti detektorima laži tj. poligrafskim ispitivanjem. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa sedam glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o privatnim detektivima. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege. Evo, vrlo kratko a to će trajati jedno sedam minuta ću se osvrnuti na ovaj zakonski prijedlog. Dakle, ovo je isto jedan od značajnijih zakona makar nekako on promiče kroz sve ove naše društveno-ekonomske i političke prilike malo nezapaženo jer se radi o jednom zakonu koji zadire u ljudska prava pogotovo u našim uvjetima je vrlo dobro i potrebno pažljivo vidjeti pod kojim uvjetima će se obavljati jedna djelatnost kao što je to privatna detektivska djelatnost. Ono što rade privatni detektivi osnovno je da prikupljaju obavijesti, informacije i podatke kako bi utvrdili činjenice za svog klijenta. To su razno razni poslovi, od toga da netko prati po nalogu i dogovoru sa klijentom nečijeg supruga ili suprugu do toga kao što je recimo jedan slučaj bio u Americi gdje ima preko 50 tisuća privatnih detektivskih agencija. Jedan dakle privatni detektiv je ustanovio prateći ga ali vjerojatno sa određenim ovlaštenjem koje je točno zakonom određeno, dakle ustanovio je da je jedan porotnik u jednom sudskom procesu kontaktirao sa sucem i to je koštalo tog suca i tog postupka sudskog da se morao postupak obnoviti. Dakle, privatni detektivi rade zapravo paralelno ili su konkurencija policiji. I zato je bilo dobro da kad smo upozorili predlagače ovoga zakona da se točno razgraničio odnos između uvjeta pod kojima će djelovati privatni detektiv recimo i poslove koje će obavljati policija, ali oni su na stanovit način u konkurencijskom odnosu. Kod nas je vrlo važno da se recimo praćenje, to je isto jedan od poslova koje može raditi privatni detektiv, ne može, pardon prisluškivanje nikako ne može obavljati a bez da za to postoji naravno odobrenje suda. To je recimo jedan institut koji je jako važan i da se pravilno primjenjuje u praksi. Isto tako je važno tko te poslove radi. Te poslove mogu raditi moralne osobe, nadam se da će to kod nas raditi moralne osobe protiv kojih se prije svega kao što je propisano dobro u ovom konačnom prijedlogu zakona ne vodi kazneni postupak, koji ima određene stručne reference i koji poznaju hrvatski jezik pa makar se radilo i o strancima. Propisano je ovdje, vidim da da nije valjda greškom točka 7. ili 8. da dakle ali propisano je da može tj. da državljanin recimo Velike Britanije koji bi ovdje obavljao privatnu detektivsku detektivsku djelatnost mora poznavati hrvatski jezik. Vi ste rekli da to niste prihvatili ali to niste tako napisali u konačnom prijedlogu zakona. Pa ako se ne radi o grešci ja sam zadovoljan. Ako se radi o grešci onda naravno nisam zadovoljan. I na kraju, još dva osvrta. Jedno na činjenicu koju moram ovdje istaknuti da je predlagatelj zakona nakon što je u ljeto kada je to prvo čitanje predložio uložio dosta truda da se u drugom čitanju dakle uvaže mnoge primjedbe ne samo pojedinih odbora nego i nas pojedinaca koji smo ih iznosili i da se to u drugom čitanju može vrlo jasno vidjeti, čak mislim da je 70% primjedbi i prijedloga usvojeno. A što se tiče kvalitete mislim da je čak i 90%. Pa ja evo dajem jednu rekao bih pohvalu i zahvalu predlagatelju što se potrudio da doista uvaži argumentirane prijedloge, ne bilo kakove. Zanimljivo je i to da je isti predlagatelj dakle MUP, de facto MUP jer predlagatelj je Vlada a zna se tko resorno priprema određene propise, da je dakle pošto je ovaj zakon donošen u dva pitanja a mi smo iz SDP-a tražili da bude u dva čitanja urodilo je plodom i naravno da je zakon sada u drugom čitanju puno bolji. Iz istog resora je došlo isto na naše traženje je to isto usvojeno Zakon o sigurnosti prometa na cestama u dva čitanja ali se ništa nije promijenilo. Ja još jednom čestitam MUP-u što je u novim okolnostima sa novim ministrom potrudio se da vodi računa i o činjenici da se iskoristi institut drugog čitanja i o činjenici da je u tom drugom čitanju prihvatio mnoge primjedbe i prijedloge koji se odnose na razumno formuliranje boljih instituta u drugom čitanju.

ja sam podnio pet amandmana na ovaj konačni prijedlog zakona. Uz sve ove pohvale koje sam dao, još sam našao priliku da se popravi konačni prijedlog zakona jer to je prvo, ovlašten piše u zakonu ili punomoći ili ugovorom da obavlja poslove pa nek' bude. Na temelju punomoći se sklapa ugovor, dakle to je sadržaj mog amandmana i mislim da nema nikakvih razloga da to ne prihvatite da ne bude zabune u provedbi. Drugi amandman koji se odnosi na to da radni nalog koji mora imati privatni detektiv kojemu radni nalog daje pravna osoba koja kod nje radi, on taj radni nalog mora pokazati, kaže, predstavniku pravne osobe gdje prikuplja podatke i obavijesti, ali ne mora i fizičkoj osobi ako to isto traži od fizičke osobe. Pa ja predlažem u amandmanu, to ste dobili, da to bude i fizička osoba, da se ona obuhvati tom obavezom da privatni detektiv pokaže pokaže radni nalog. Na članak 25. Kaže da pravna osoba koja obavlja ovu djelatnost mora u zbirku podataka uvesti upisnik ugovora, upisnik radnih naloga, ali ne piše upisnik punomoći pa predlažem da je upisnik punomoći. Na članak 34. To je jedna još krupnija primjedba koju sam vam dao i u prvom čitanju, niste je uvažili, ne znam zašto jer u članku 1. zakona piše kako je sada predloženo, da se ovim zakonom propisuju uvjeti i načini obavljanja privatne detektivske djelatnosti. A onda bi išli u prijelazne odredbe da će između ostalog ministar to isto riješiti pravilnikom. Ne može ministar to rješavat Pravilnikom kad je to zakonska materija. I na samom kraju, što kaže jedna kolegica koja vodi jednu poznatu emisiju pa onda još jedno 10 minuta govori, ali ja neću. Doista na samom kraju, zahtjev oko toga. Kad se podnosi zahtjev za obavljanje te privatne detektivske djelatnosti, onda ovdje piše u prijedlogu da će se taj zahtjev rješavati po pravilima iz ovog zakona. A ja mislim da treba zbog pravne sigurnosti po onim ranije. Evo, evo, gotov sam.

amandmanima radi li se, ili prijedlozima koji dolaze iz oporbenih redova uspoređuju se sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovaj Zakon o privatnim detektivima. Možda kolegi Špremu nije palo na pamet da su mu možda ovaj puta primjedbe nešto pametnije pa su prihvaćene. Onda jednostavno nisu bile na mjestu pa nisu ni mogle bit prihvaćene. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama je Konačan prijedlog Zakona o privatnim detektivima. Ovim zakonom propisuju se uvjeti i načini obavljanja privatne istražne djelatnosti, detektivske djelatnosti, pravne i obveze te nadzor rada primjenom zakona. U članku 3. se govori o uvjetima za obavljanje detektivskih poslova odnosno o načinu na koji se može dobit odobrenje za rad, a isto tako o uvjetima oduzimanja odobrenja za rad detektivske djelatnosti. Članak 4. govori o načinu i mjestu podnošenja zahtjeva za obavljanje detektivske djelatnosti, odnosno o uvjetima, pripadnicima MUP-a, MORH-a odnosno pripadnicima Vojne policije, Državnom odvjetništvu, Pravosudne policije, sigurnosnih službi, znači od uvjetno tri godine radnog iskustva. U članku 6. govori se o sigurnosnim uvjetima, odnosno o uvjetima tko ne može dobiti odobrenje za obavljanje te iste djelatnosti. Znači, to su korisnici ili bivši korisnici opojnih droga, članovi grupa ili pojedinci za koje postoji dokaz da su učinili kaznena djela. Od članka 8. do članka 17. popisuju se načini obavljanja detektivske djelatnosti pa se kaže da je to prikupljanje informacija i obavijesti, da privatni detektiv u svom radu ne smije ometati tijela državne vlasti, da su privatni detektivi dužni dužni prilikom obavljanja svoje djelatnosti izvijestiti državnu vlast ukoliko prilikom svog rada otkriju podatke o pripremnim, činjenim ili počinjenim kaznenim djelima koji su u progonu po službenoj dužnosti. Privatni detektivi ne smiju prikupljati podatke ukoliko od osoba nisu dobili, nisu dogovorili s osobom ili nisu drage volje im dali suglasnost da to isto mogu činiti. Privatni detektivi ne smiju raditi, znači ne smiju voditi u posjet, ne smiju vršiti prisilnu naplatu, ne smiju posjedovati ili otkupiti predmet kaznenog djela. Članak 18. do 27. govori o čuvanju i raspolaganju podacima. Svi obavijesni razgovori i informacije podaci su poslovne tajne i moraju se čuvati i elaborirati kako je navedeno u članku od 18. do 27. Članak 28. i 29. govori o službenoj ispravi, odnosno detektivskoj iskaznici pa se kaže da je detektiv dužan u vrijeme obavljanja poslova detektivskih nositi iskaznicu i na zahtjev policije odnosno inspektora istu pokazati. Govori o mjestu i načinu izdavanja, odnosno oduzimanja iste, odnosno vraćanju iste ukoliko ostane bez odobrenja, bez razlike pod kojim uvjetom bez odobrenja za rad detektivske djelatnosti. Dalje. U članku 30., 31. i 32. govori se o nadzoru, o inspekcijskom nadzoru koji provodi MUP odnosno policijska uprava shodno mjestu na kojem se nalazi. I članak 35. i 36. govori o kaznenim odredbama svim onima koji se pokušaju baviti djelatnosti bez odobrenja odnosno svim detektivima koji rade sa odobrenjem, ali ne rade sukladno propisano u zakonu. Ovaj zakon ima 41 članak kojima su jasno definirani opći uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti, način obavljanja djelatnosti, čuvanje, raspolaganje podacima, detektivska iskaznica, nadzor, evidenciju, ovlasti za donošenje propisa, kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe. Zakon je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije, sa pravnim stečevinama Europske unije, sa pravnim aktima Vijeća Europe. U prvom čitanju je bilo 37 primjedbi i prijedloga, znači amandmana od kojih je zakonodavac uvrstio znači usvojio 25 i poboljšao svakako ovaj konačni prijedlog.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku naše rasprave odmah želimo reći da Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga zakona, jer se njime pored usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnim unije ujedno i kvalitativno poboljšava i postojeća rješenja, a čije su manjkavosti uočene tijekom dosadašnje primjene kao i nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru. Pored toga, tekst ovog zakona pored ciljeva vanjske politike podupire i ciljeve na nacionalnoj razini po pitanju i načinu obavljanja detektivske djelatnosti, dokumentiranje, evidentiranje, čuvanje i raspolaganje podacima, evidencijama, nadzoru i drugim pitanjima. Nakon prvog čitanja i rasprave u Hrvatskom saboru preciznije se uređuju uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnosti za izdavanje odobrenja, dopuštanja, te načina za obavljanje detektivskih poslova, te usklađivanja s drugim propisima. Nadamo se da je između prvog čitanja i ove rasprave bilo dovoljno vremena da se provede i kvalitativna rasprava sa ekspertima na nižim razinama unutar Ministarstva unutarnjih poslova i izvan ministarstva, a što je s obzirom na značaj problematike neophodno. Za pretpostaviti je da će ubrzo doći i potreba za izmjenama ili dopunama ovog zakona ne samo radi očekivanog pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji već i zbog toga što je potencijal za razvoj posla velik, a posebice zbog sve većeg priljeva stalnog privatnog kapitala. Slijedom toga će sigurno trebati preciznije urediti pojedine dijelove zakona. Bez obzira što smo u prvom čitanju istaknuli i možda neka od otvorenih pitanja nadamo se da su o na sada ovim dopunama i zatvorena i da će nadležne institucije posebice Ministarstvo unutarnjih poslova poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi bilo što manje problema u provedbi ovog zakona. Pored toga, mišljenja smo da postoji prostora da se pojedina konkretna problematika iz zakona kvalitetno uredi po jednostavnijim podzakonskim propisima koji su u nadležnosti ministarstva, odnosno ministra unutarnjih poslova. Unatoč prihvaćanja velikog broja primjedbi i prijedloga od strane predlagatelja što je dovelo do po nama poboljšanja predloženog zakona ukazujemo na stalnu brigu o stanju vezanom za ljudske slobode. Ukazujemo na to da ni u kom slučajevima ne smijemo našim propisima narušiti određena zagarantirana prava i slobode naših građana. Zahvaljujemo na prihvaćenim prijedlozima datim u ime kluba Hrvatske seljačke stranke. Vjerujem da će zakon ispuniti postavljene zadaće i da će omogućiti uspješno obavljanje poslova detektivske djelatnosti. Klub HSS-a podržava Konačni prijedlog zakona o privatnim detektivima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine Lesar, kolegice i kolege. Ja ću nastaviti tamo gdje je kolega Šprem završio a to su pohvale, pohvale na jednom zaista korektnom načinu rada u razdoblju između prvog i drugog čitanja zakona. Više od dvadesetak prijedloga izmjena i dopuna prvog prijedloga smo dali u ovim klupama. Vi ste uvažili 2/3 tih prijedloga, a ono što niste uvažili korektno ste obrazložili i mi to svakako želimo ovdje pozdraviti. Ovo je primjer kako se može i treba raditi. Ne znam čija je to zasluga, niti je to važno. Važno je da se ovako korektno taj posao odradio. Ono što bih želio dakle pohvaliti je ta transparentnost u vašem radu u pripremi ovog konačnog prijedloga teksta koji je znatno bolji od ranijeg. Činjenica da ste, vidi se iz teksta, konzultirali i Udrugu privatnih detektiva. Dakle, struku. One koji su direktno involvirani. Oni koji poznaju probleme i to je jako, jako dobro. I dalje će ostati određene jasno disonantni tonovi među nama. Ja mogu i neću reagirati na kolegu iz HDZ-a. Ali recimo, evo gdje se ja možda malo razlikujem u odnosu na kolegu Šprema jeste u pitanju jezika da li moraju ili ne poznavati hrvatski jezik i pitanje da li izraz da su oni konkurencija policiji najbolji izraz. Jer konkurencija je obično nekakav negativni pojam. Ja smatram da to nije tako. Ja smatram da je ovo jedan mali zakon ali izuzetno značajan zakon glede pravne države za koju se svi toliko zalažemo. Gledajte, ovo je jedan kontrolni mehanizam, jer policija će morati drugačije raditi kvalitetnije raditi. Ako ne privatni će istražitelji otkriti da su bili određeni propusti na određenim mjestima zbog čega, kako i što. Prema tome, ja ću vam reći i dva primjera s kojima sam se nedavno sreo u Vijeću Europe, jer sam dao zemljama članicama Europske unije i dosta prigovora oko izručenja onih koji su osumnjičeni za ratne zločine, a koji se nalaze čak i na koje i vaše ministarstvo diglo crvene tjeralice. I oni su im obrazložili ono što sam nerado čuo i taj dio posla možemo u četiri oka odraditi, ali vezano uz policijske detektive. Rekli su naime da su i oni podigli crvene tjeralice vezano uz neke hrvatske građane koji su počinili teška kaznena djela u tim državama i ti se ljudi danas slobodno šeću u Hrvatskoj, ugledni su gospodarstvenici pod navodnicima, poslovni ljudi, ne uhićuju se, ne sudi im se, ne izručuju se. Privatni detektivi su jasno tragali za njima, ušli im u trag, znaju gdje su, čime se bavi, u kojim su hrvatskim gradovima. Dakle, čut ćemo vjerojatno vrlo uskoro i zašto i tko ne reagira na te ljude da ih se privede pravdi. Prema tome, ja gledam na ovo kao jedan izuzetno značajan zakon, zakon koji će dovesti do puno reda, koji će pomoći zapravo da se uvede red. A to da li će jedan njemački privatni detektiv znati hrvatski ili ne to je manje važno. On će se itekako brzo znati povezati sa hrvatskim privatnim detektivima, sa udrugom koja će jasno odraditi mu posao na ovom području, kao što će mu isto tako odraditi u Ukrajini sutra, u Španjolskoj ili bilo gdje drugdje. Prema tome, evo tu su možda male razlike među nama, ali svi se slažemo, ja se bar nadam, da se radi o jednom vrlo značajnom zakonu iako na prvo pogled su neki u početku se malo smijali i podsmijavali. Ja smatram da to nije tako i želim vam čestitati na njemu.

Mislim i složiti ću se s govorom kolege Borisa Šprema koji je govorio u ime kluba da su nastupila znatna poboljšanja, znatne poboljšice u odnosu na prvo čitanje. ostaje nešto i zbog čega sam i ostala kod svoje rasprave što za mene nikako nije prihvatljivo. Naime, odredba članka koja govori o tome tko ne može biti i tko nikad ne može dobiti ovu dozvolu, osuđivanost za kaznena djela pa su pobrojana mnoga kaznena djela, osim, to vidimo u članku 4., dakle ti su izuzeti kao dobrodošli u ovu službu. Osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koja za posljedice imala tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu. Dakle, kod nas i u našoj samoj Vladi još dalje prevladava shvaćanje da je izazivanje prometne nesreće iz nehaja nešto što se dogodilo višom silom, a ne krivnjom. Nehaj je krivnja, pa može imati za posljedicu, evo vi još ovdje i naznačujete, tjelesnu ozljedu. Znači i tešku tjelesnu ozljedu. Ja mislim da to nije prihvatljivo. A s druge strane, kada dođe do osuda i kod maloljetnika i tako koji voze neprilagođenom brzinom s teškim posljedicama, pa pa onda se čovjek zamisli. Ako sama Vlada ima takvo razmišljanje o tim pogibeljnim kaznenim djelima koji su stalno u porastu, onda je apsolutno neprihvatljivo da se tolerira. Možda bi neka druga kaznena djela trebalo u ovom smislu blaže ocjenjivati u odnosu na ovo kazneno djelo. Tim više i tim prije što je posao upravo detektiva nužno vezan sa mobilnošću. Prema tome, osoba koja je osuđivanja za prometni delikt, što očito za Vladu nije ništa strašno jer eto, Bože moj to se inače razmišlja tako. To se svakome može dogoditi. To se dogodi onome, može stradati svatko u prometu nažalost, ali kriv je onaj koji nije vodio dovoljno računa. Nehaj nije viša sila, a iz nehaja je ponekad su teže posljedice nego iz umišljaja. I to je činjenica. Netko iz nehaja može izazvati prometnu nesreću sa teškim posljedicama. Vi ovdje ograničujete na tjelesnu ozljedu. Čak ne govorite na laku tjelesnu povredu da bi to bar bio maksimum, onaj graničnik, eto. Dakle i sa teškom tjelesnom povredom, to čovjek može biti osakaćen za cijeli život i dajete mu zeleno svjetlo, neka on i dalje tako šparta po ulicama i lovi te koje je po ugovoru dužan sakupljati dokaze. Ja vjerujem da su, ali i inače mogu reći da će privatni detektivi pomoći u mnogim stvarima i da su nam nažalost oni potrebniji puno nego što smo mi sami mislili kada smo sa vrlo velikom skepsom dočekali bili i primili prvo čitanje. Dakle, evo ja sam o ovome govorila i u prvom čitanju. Nažalost, neke primjedbe naših kolega su uvažene. Mene čudi kako ovo nije uvaženo, a dobiti ćemo vrlo brzo i zakon ili izvješće o stanju u prometu jer i dalje se gine gdje ćemo se svi skupa zgražati nad tim, činiti dakle nekakve izmjene nove kojima ćemo povećavati kazne za građane, a na ovakav način šaljete zornu poruku građanima da to, eto i nije nešto strašno jer eto, po nama, tj. po vama to je nešto što se može svakome dogoditi. Dok god se tako razmišlja i onda i građani neće sami shvaćati pogibeljnost i odgovornost učešća u prometu. Dakle, onog trenutka kada ste stali za vozilo, vi upravljate opasnom stvari, morate biti koncentrirani na to. Dakle, nema nehaja. Ja mislim da se nešto neće dogoditi. Zato evo, još jednom apeliram da se dobro razmisli i da se bar ovdje ograniči na laku tjelesnu povredu, ako već eto tako benevolentno i dalje gledate na ove izazivače prometnih nesreća. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Josipović. Nema Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa u predloženom Zakonu o privatnim detektivima značajna je odredba članka 9. koja propisuje koje sve obavijesti i informacije privatni detektiv može prikupljati. Pa između pobrojanih svih tih mogućnosti stoji kako može skupljati obavijesti i informacije o radnicima koje povrijede radne obveze ili o kandidatima za zapošljavanje. Prethodno bi privatni detektiv morao od njih zatražiti i njihov pisani pristanak da može, odnosno njihovu suglasnost da može prikupljati takve podatke. Normalno da podaci koje može prikupljati oni su definirani Zakonom o radu i to može isto tako poslodavac, odnosno ovlaštena osoba koju poslodavac ovlasti i oni mogu biti jedino u vezi sa radnim odnosom. Međutim, izrijekom se ne navodi koje metode prikupljanju obavijesnih informacija privatni detektiv smije, odnosno ne smije koristiti. Pri tome mislim konkretno na poligrafsko ispitivanje, čiju primjenu inače ograničava Zakon o policiji u svom članku 46. i 47. i vi ste isto tako rekli da u članku 12. točno definirano što privatni detektiv ne smije, iako ne bih se složio sa time da ne smije primijeniti poligraf, odnosno detektor laži prilikom ispitivanja iz tog razloga što se to u javnosti već primjenjuje. prije 2 mjeseca skoro, hajde, vodio skoro tjedan dana jednu raspravu sa jednim bivšim policajcem koji se predstavlja stručnjakom za poligrafsko ispitivanje, koji se hvali kako kod njega poslodavci, odnosno privatne agencije šalju radnike na detektor laži. Ja sam to osudio. Smatrao sam da je to stvarno nenormalno i u svojoj praksi koliko se bavim tim sindikalnim radom, to sam prvi puta uopće saznao da ima takvih poslodavaca koji imaju takve bolesne, ja bih rekao mazohističke porive da šalju radnike na na poligrafsko vještačenje i da se on hvali i mene napada da što ja imam protiv toga i zašto se ja uopće tome suprotstavljam. S druge strane ako se ovim zakonom u članku 12. ne definira da taj privatni detektiv ne smije koristiti poligraf za ispitivanje radnika ili detektor laži on će se i dalje koristiti bez obzira koliko to kažete da Zakon o policiji ne dozvoljava. Pa imate primjer da vam televizija, i možete svaki tjedan gledati program vrši poligrafsko ispitivanje na ljudima. Zove se "Trenutak istine", mislim da se zove tako ta emisija. I nikome se ništa ne dešava. A nije se i ništa desilo ni ovim poslodavcima, a ni ovim agencijama a ni ovom tom bivšem policajcu koji se javno hvali da to već sada radi. Znači nema nikakve garancije da ako to decidirano neće stajati da metoda, jedna od metoda kojom će se služiti privatni detektivi neće biti detektor laži i poligraf. Istina i bog radnik će to morati dati svoj pristanak i to će biti glavni adut, jer će se reći nitko ga nije na to prisiljavao, on je sam pristao, ali znamo našu praksu i nije u istom položaju radnik i poslodavac ako dođe do nekog spora i mislim da radnik nije u poziciji da tada odbija taj zahtjev poslodavca, odnosno privatnog detektiva koji će ispitivati. Zato ja apeliram, a i stav odbora je, ja sam ga na početku. Nismo išli u obliku amandmana, ali vas molim bez obzira koliko ćete vi mene uvjeravati da je u članku 12. definirano, odnosno da taj članak eto tako regulira da to neće smjeti raditi privatni detektiv, ne možete me uvjeriti u to iz razloga što se to upravo već sada u praksi dešava i ništa se bitno tu nije desilo. Kad je bila ova prepiska u dnevnim novinama, ja mislim da policija nije ništa poduzela da bi sankcionirala one koji su to radili i da bi se isto oglasila da temeljem ne znam kojeg zakona je takvih, takvi su sankcionirani koji su i do sada radnike vodili na detektor laži i poligrafsko ispitivanje. Znači nije uvjerljivo to. Zbog toga kažem trebalo bi, stvarno vas molim da se decidirano u ovom članku još usvajanje tog zakona konačno to stavi da privatni detektiv se ne smije koristiti prilikom ispitivanja, znači tim poligrafom i detektorom laži jer ćemo imati velike probleme, kasnije sukobe, a mislim da na vrijeme na to evo upozoreni ste kao predlagatelj ovog zakona i mislim da se to da još na jedan elegantan način izbjeći. Velim, ponukan sam ovim prijedlogom upravo iz razloga što se to već u praksi dešava. Znači ne bih to nikako mi palo na pamet uopće da se sjetim da nisam imao prilike čak se prepisivati sa tim osobama koje su te radnike dovodile na detektor laži i hvalile se kako, šta uopće tu ima loše da poslodavac pošalje. ajde vi meni recite kada će se kod zapošljavanja pojaviti kandidati za zapošljavanje, pa poslodavac će reći ovako, evo oni koji su spremni mi potpisati da pristaju da su njihovi podaci točni da ja to mogu provjeriti neka mi potpišu da su spremni ići na poligrafsko ispitivanje. Oni koji neće mogu ići, doviđenja. Jasno, protuzakonito je. Sve mi to znamo. Ma tko će to tad dokazivati jer će to poslodavac normalno koristiti, i reći evo ovaj je potpisao sam meni Marko Marković da je spreman ići da ove podatke koje mi je rekao da su istiniti da ja to mogu provjeriti putem detektiva. Eto velim još jednom, ja apeliram na vas, upozoravam na ono što se već u praksi dešava sad. Ako izrijekom to neće tu. Ja mislim da bi u članku 12. se to moglo vrlo elegantno dodati da se u ovom 3. stavku kaže gdje prilikom obavljanja poslova iz stavka 2. ovog članka privatni detektiv ne smije koristiti sredstva ili uređaje za prikriveno snimanje ili prisluškivanje, te poligrafsko ja bih sad dodao snimanje, tj. ispitivanje radnika i kandidata za zapošljavanje na detektoru laži i s time bih riješio problem, bez obzira koliko vi mene uvjeravali da zakon, da to samo može policija prema Zakonu o policiji. I druga stvar, i u Zakonu o policiji vi imate definirano pod kojim uvjetima uopće možete na na poligraf slati pojedine ljude. Znači one koji pod stresom ne smije ići, a ne vjerujem da će privatni detektiv provjeriti da li je neki radnik pod stresom ili kandidat za zapošljavanje. Hvala lijepo. Još najbolje kad bi i kandidati za izbore išli na detektor laži da se provjeri je li daju lažna obećanja. …/Upadica

korekcije koje su uvedene su sigurno doprinijele kvaliteti zakona. Ono što bih se prvo osvrnuo je koje osobe mogu obavljati detektivsku djelatnost, iako smatram da u članku 6. sigurnosne provjere koje prolaze te osobe pogotovo stavak 3. omogućuje dosta široku interpretaciju šta je to druga činjenica ili okolnost koje utječu, vjerojatno to u policijskom poslu se zna. Ja se slažem da tako treba ići, jer treba ići sa sa višim standardima s obzirom da taj dio posla će obavljati osobe koje moraju dokazati svoj određeni moralni integritet i razinu rada. Tako da bez obzira šta kažem se može tumačiti na više načina. Šta to znači da li je neko ima činjenice i okolnosti oko svojeg života ili osobnosti koje bi eventualno mogle biti ograničavajući faktor za rad kao detektiva. Što se tiče članka 9., ovo što je gospodin Kunst sad maloprije govorio to me malo brine, jer postoji mogućnost da će prilikom zapošljavanja poslodavci stavljati kao ograničavajući faktor, odnosno uvjet. Znači ukoliko se javite na natječaj za posao i ukoliko netko ne potpiše da se provjeri na ovaj način na koji je ovdje propisano njegove eventualne osobnosti ili neke okolnosti u njegovom životu da može biti automatski diskvalificiran. trebalo možda posebno iznositi u zakonu, pogotovo šta se tu uvijek postoji drugi dio tog članka koji govori o uspješnosti osoba u obavljanju poslova. Sad posebno isticati znači provjere prilikom zapošljavanja njihovim i kandidatom, znači radnika koji će se prijaviti za posao, može dovesti do situacije da poslodavac inzistira da to da to bude ograničavajući faktor. Znači ukoliko nećeš potpisati da ti jednostavno kaže da ne možeš ući u uži izbor. Druga stvar, smatram da kada gledamo ove prekršajne odredbe, mislim da kazna i sankcija koja se propisuje ukoliko netko ne poštuje zakon i prikuplja podatke na način na koji to ne bi smio uz kaznu novčanu, ja sad neću ulaziti visina 5 do 15 ili 10 do 50 vjerojatno je na osnovu nekih primjera i komparacija sa sličnim zakonima to uvršteno, ali ja obavezno mora stajati odredba da se gubi pravo na rad. Ja ne znam, ukoliko se pokaže da određeno trgovačko društvo ili osoba koja se bavi detektivskim poslom radi na način na koji to ne bi smio, tajno prisluškuje. Ima sad tu dosta ovih primjera koji su navedeni, ili se ne ponaša u skladu sa zakonom da bi morala trajno izgubiti pravo da radi kao detektiv. Mislim da samim time se diskvalificira iz onoga članka 6. odnosno sigurnosne provjere odnosno to su te bitne okolnosti koje bi govorile da netko nije dovoljno moralan da se bavi tim poslom. Jer, možda netko svjesno kada dobije dozvolu reći će evo sad ću ja nešto napraviti što nije u skladu sa zakonom, platiti ću 5 tisuća kaznu, slijedeći puta maksimalno 15 ukoliko se ponavlja, može dobiti i honorar koji će biti dovoljno visok da ide svjesno u takav prekršaj, zbog čega bi se time opterećivao. Ako se desi situacija da se to utvrdi mada ja mislim da će vrlo teško policiji biti utvrditi neke te prekršaje jer tko će ako skuplja podatke na nedozvoljen način u dogovoru s naručiteljem tko će čuvati to da bi policija mogla utvrditi pogotovo kada se čuvaju samo zbirke isprava kao nešto trajno, ali u slučaju da se ipak uspije utvrditi da se nešto takvo desilo a da nije u skladu sa zakonom ja mislim da bi obavezno trebalo stajati u zakonu da se gubi pravo na rad osobi a i fizičkoj osobi ali i pravnoj ukoliko je bila upoznata s takvim načinom rada. Hvala lijepo. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo ja ću se pridružiti onima koji su izrazili svoje zadovoljstvo s ovim da tako kažem primjedbama odnosno promjenama koje je ovaj prijedlog doživio u odnosu na prvo čitanje. Usudio bih se kazati da je ovo na jedan način presedan iz jednostavnog razloga jer obzirom ako imamo na umu da je riječ o P.Z.-u prvo da je išao u dva pitanja a onda da je predlagatelj usvojio ovoliki dio primjedbi. Dakle, to je argument možda i za one prijedloge koje smo davali i za ovu sjednicu da jedan broj zakona poput Zakona o radu ili Zakona o neredima na sportskim borilištima zapravo se usaglašavaju i brste u nekoliko navrata ovdje u Saboru a ne negdje izvan Sabora, odnosno da ih se gura na kraj dnevnog reda. Ali dobro, imamo to što imamo. Dakle, i moje čestitke čestitke predlagatelju. Ja vjerujem da će tako isto biti vezano za amandmane i da ćemo de facto dobiti možda uz neke male nedostatke jako kvalitetan zakon. Obzirom da mene ovaj zakon prije svega interesira sa jednog aspekta a to je mogućnost zlouporabe i narušavanja i povrede nečijih ljudskih prava i građanskih sloboda jer de facto mi po prvi puta zakonski jednoj grupaciji izvan državnog sustava dajemo policijske ovlasti, dakle osobama koje na određeni način uz I tu je jako važno zapravo da spriječimo bilo kakve zlouporabe. U tom smislu mislim da bi bilo dobro razmisliti još o nekim izmjenama i ja sam u tom smislu podnio mislim dva amandmana. Dakle, prvo je jako bitno, bitne su osobe koje će se baviti ovim poslom. Dakle, počinjemo od početka. Mislim da će se veliki dio problema i mogućih zlouporaba ili nepravilnosti otkloniti ukoliko se pravim osobama daju dozvole, dakle ukoliko dozvole ne dobiju ljudi koji ajde da tako kažem ne zaslužuju da ih dobiju. U tom smislu ja nisam baš sklon situaciji da policijske uprave daju dozvole za obavljanje ovih poslova. Ja mislim da bi tu u najmanju ruku trebalo raditi ravnateljstvo jer mi koji nešto znamo o ustroju MUP-a i kako pogotovo ovaj policijski dio funkcionira onda ja ne bi imaš ništa protiv recimo da dozvole daju policijske uprave I. kategorije ali nisam baš, ne bi bio baš sklon da ovakve dozvole daju policijske uprave IV. kategorije iz jednostavnog razloga. Jer privatni detektivi će raditi na cijelom području Republike Hrvatske. Po prvi put se radi ovakav posao. I s druge strane, čini mi se da ipak Ravnateljstvo policije ima jaču i veću mogućnost pa ako hoćete i kompetenciju i stručnost da procijeni da li neka osoba može raditi ovaj posao ili ne. U toj situaciji, da još jedna napomena. I ja ne vjerujem da će ne znam tisuće se ljudi javiti za dozvole da budu privatni detektivi. Dakle, čak ni broj zahtjeva za dozvole ne bi trebao opteretiti ovaj rad ravnateljstva, s time da držim isto tako da možda za godinu, dvije, tri se to onda može i promijeniti kad se sustav uhoda na policijske uprave. S tim da bi onda u tom kontekstu po meni trebalo recimo da instanca žalbe na rješenje bude ministar. Dakle, da se onda osoba koja nije zadovoljna rješenjem želi ministru. Tu se otvara i pitanje provjere. Dakle, ja sam uvjeren da će lakše provjera iako ovdje nije definirana promjena kojeg stupnja odnosno koje kategorije će se raditi za te osobe da će se lakše da tako kažem napraviti iz Zagreba nego iz nekakve recimo provincije. Nadalje, čini mi se isto tako da bi trebalo ukazati na još jednu stvar a to je vezano za donošenje podzakonskih akata. Mislim da će to isto biti jako važna priča. Ono što su neki moji prethodnici govorili oko članka 9. Da, i tu ja imam neke dileme ali obzirom da je ovdje predviđeno da se ta problematika rješava podzakonskim aktima onda bi možda u tom dijelu trebalo voditi računa da se zapravo te stvari do kraja definiraju. I ono što mi se čini još jako bitno a to je zbirka, dakle korištenje zbirke. ne znam na kakav način, nisam siguran ali bi trebalo ograničiti mogućnost zlouporabe te zbirke i od samih privatnih detektiva. Dobro je što u nadzoru Inspektorijat odnosno Inspekcija Ministarstva unutarnjih poslova i dobro je što ste predvidjeli tamo da inspekcije ne vrše samo inspektori iz policijskih uprava nego iz samog ministarstva mogu imati uvid kako u cjelokupnu opremu i prostore gdje detektivi rade tako i u njihove zbirke. Ja se jednostavno plašim da u slučaju nekog recimo sudskog procesa ili ne znam već čega, ili nekakvog reketarenja, ucjene da se recimo nekakvi dijelovi nekakve zbirke do koje je došao nekakav privatni detektiv ne pojave u medijima. E tu je što je kolega Maras rekao razmišljam o tome da bi tu trebalo čak u podzakonskom aktu u ovom dijelu koji govori da će se donijeti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka, definirat da se gube, da se licenca odnosno dozvola gubi. Jer čini mi se da je to jako bitno. Dakle, uz ove primjedbe u onom smislu da se vodi maksimalno računa o tome tko će dobivat dozvole, o tome da se dakle vrši striktan nadzor i da se pravilnicima definiraju ova nekakva pitanja koja će uvijek ostati visjeti negdje u zraku. Mislim da će se zapravo stvorit pretpostavke da se ova djelatnost

Ja ću se osvrnuti samo na jednu rečenicu iz konačnog prijedloga zakona. To je članak 9. stavak 2. alineja 8., a tu bih molio malo pozornost sviju, a posebice i pomoć potpredsjednika, gospodina potpredsjednika Sabora. Dakle, privatni detektivi ovim zakonom bili bi ovlašteni, citiram: "prikupljati podatke o kandidatima za zapošljavanje, radnicima", uz blagu ogradu samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posljednjim propisima ovlašten prikupljati poslodavac. Prvo, kome radnik daje pisani pristanak za prikupljanje podataka, poslodavcu ili privatnom detektivu? Drugo, da li u pisanoj suglasnosti su sadržani popis podataka koji će se prikupljati o radniku ili kandidatu za posao? Treće, zašto uvodimo novi institut mogućeg reketarenja građana Hrvatske? Koji nezaposleni čovjek koji mjesecima ili godinama traži posao, nekome neće potpisat suglasnost da čeprka po njegovoj obitelji i prošlosti nadajući se da će dobiti posao? Koji to radnik u firmi koja je otpustila 100 ljudi unatrag 6 mjeseci, pred strahom od otkaza neće potpisat suglasnost za prikupljanje nekakvih podataka, a da ne zna kojih? To je prvo i načelno. Što nam to treba da u Zakonu o privatnim detektivima? Imaju dosta posla oko ljubavnica i ljubavnika i kupleraja i svega ostalog i razvoda brakova. Sad ih ovlašćujemo da špijuniraju radnike i kandidate za posao. U situaciji rasta nezaposlenosti i ove krize u kojoj u ovom trenutku jesmo, radnici će biti hrabri narodni heroji i reći ne, ja ti ne dam suglasnost, ali ti me moraš zaposlit. Ne, ja ti ne dam suglasnost, ali mi ne smiješ dat otkaz. otkaz. Prijedlog zakona o radu kojega imamo na dnevnom redu ove sjednice, članak 34. dakle novi prijedlog zakona. Gospodine državni tajniče, ako date ovlast privatnom detektivu da prikuplja podatke o radniku, radnici ili kandidatu za zaposlenje, kako ćete osigurat ispunjenje sljedećih odredba zakona o radu? Prva, citiram: "netočni osobni podaci moraju se odmah ispraviti." Drugo, osobni podaci za čije čuvanje više ne postoje pravni ili stvarni razlozi moraju se brisati ili na drugi način ukloniti. Treće, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena nadirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama sukladno zakonu. Kako će ta osoba kod poslodavca provjeravati što privatni detektiv radi sa prikupljenim podacima o radnicima? Kako će ta osoba provjeravati da li je privatni detektiv izbrisao netočne podatke? Kako će ta osoba provjeravati kod privatnog detektiva da li je uklonio podatke koji poslodavcu više ne trebaju? Nikako. Primjenjivat će metode koje su neprimjerene za svako civilizacijsko društvo, kao što je bilo rečeno poligraf. Ali ne samo poligraf. Prikupljat će podatke koje poslodavcu ne trebaju jer će zlorabiti to ovlaštenje kako bi kasnije njima trgovao ili ucjenjivao. Kada smo to područje regulirali za državnu službu, sukladno posebnim propisima i kada smo ovlaštenje o prikupljanju podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaj, regulirali za državnu službu bili smo itekako precizni u tome što u izjavi mora stajati i koji se podaci prikupljaju. A znate tko i kako određuje ove podatke koji će se prikupljat o radnicima ili kandidatima za zaposlenje? Poslodavac sam, s time da radnik koji već radi može saznat koji su to podaci. Ali kandidat za zapošljavanje ne može saznat koji su podaci u dotičnoj tvrtci ili dotičnog poslodavca predviđeni da se o njemu prikupljaju. I on pravilnik poslodavca nema. A vi niste predvidjeli da u toj suglasnosti za prikupljanje podataka su taksativno navedeni koji će se podaci u njemu prikupljati. Ime, prezime, adresa, OIB, bračno stanje, nacionalna pripadnost, vjerska, što li? Broj djece, broj ljubavnica, ljubavnika, imovinsko stanje, zdrav, bolestan, narkoman, ovisnik? Dakle, koje podatke, za koje podatke Šta mislite, do kakvih sve podataka se može doći na taj način kad se susjeda pita kakav … /Govornik se ne razumije./ … i što se tim podacima može raditi i kako se oni mogu zloupotrebljavati. Pa zloupotrebljavajući, ali malo i pomalo u šali, što mislite kako bi se proveo kandidat za radno mjesto grobara koji bi na pitanje poslodavca da li je spreman raditi i nedjeljom odgovorio primjerice da da, da bi i nedjeljom radio besplatno i pokapao, naročito ako bi se radilo o visokim državnim dužnosnicima.

Imam ja pravo, ništa ne govorim napamet. Dakle, gospodine državni tajniče, ne postoji nijedna norma u sklopu Europskog radnog zakonodavstva koja bi tjerala Hrvatsku da privatnim detektivima dajemo ovlasti koje su izvorno na strani poslodavca ili da poslodavce ovlašćujemo da punomoći daju privatnim detektivima. Zloupotreba, kupoprodaja podataka, ucjene, ucjene i reketarenje će sad nastupiti. Mi nismo još uvijek Švedska, idealno uređena država gdje bi se to moglo brzo i efikasno otkrivati. Gospodin Kunst vam je iznio primjer jedan. Ako ne vjerujete meni, evo onda barem njemu ako vjerujete što već rade, što već rade prije nego što je zakon donijet. Zato vas molim, a ja sam podnio i amandman. Samo izbrišite tu alineju iz zakona. Ne trebaju naši poslodavci privatne detektive. Sustav informacija i putem OIB-a, a ova godina je jedino godina prijelaznog razdoblja. Putem OIB-a će poslodavac o radniku saznati sve podatke i ovlašten po Zakonu o radu to činiti. Ovlašten je ih prikupiti od državnih institucija. Dakle, desetak mjeseci se radi o tome da će svaki poslodavac sustavom, informatičkim sustavom putem OIB-a moći prikupiti 99% traženih podataka, ali službenih, provjerenih od državnih institucija. Sve ostalo je bljezgarenje, ucjenjivanje, reketarenje radnika i kandidata za zapošljavanje. Zato vas državni tajniče doista pozivam prihvatite taj amandman. Izostavite tu alineju iz zakona jer ćemo napraviti više štete, više straha među našim ljudima nego koristi za bilo kojeg poslodavca u ovoj državi. Hvala lijepa. To što kaže gospodin Lesar kad sam se ja javio na natječaj za grobara '86. godine kad sam izašao iz zatvora i nisam se uspio zaposliti, onda sam bio na komisiji pogrebnika koji su me ispitivali o mojem radu. I onda sam rekao da ja hoću velim. Oni su rekli tu mora radit se i noću i danju i praznikom i pokapat razne rukovodioce i slično. Ja sam rekao ja ću pokapati i danju i noću i praznikom rukovodioce i sve skupa, ali nisam bio primljen.

da pričeka nešto u budućnosti, bio predsjednik predsjedništva, jer nisam bio moralno-politički-grobarski podoban. gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o privatnim detektivima koji je povodio veliku pozornost zastupnika i saborskih odbora u prvom čitanju, a vidimo i u ovom. O čemu govori velik broj amandmana koji su podneseni na prijedlog zakona. Prema prijedlogu ovog zakona detektivska djelatnost obuhvaća prikupljanje obavijesti, podataka potrebnih za utvrđivanje činjenica, uvid u osobne i druge podatke, te korištenje i obradu osobnih i drugih podataka za potrebe naručitelja detektivskih usluga sve u granicama ovlasti koje daje naručitelj u skladu s odredbama ovog zakona. Ako osobe koje su stranke u navedenim postupcima žele da se te istražne radnje provedu u opsegu koji je širi od onoga koji osigurava država ili žele provođenje istrage u slučajevima kada država to prema važećim propisima nije dužna provoditi ovim zakonom je omogućeno da to provedu angažirani privatni detektivi čiju djelatnost reguliraju odredbe ovoga zakona. Dakle, radi se o privatnoj istražnoj djelatnosti koja izlazi iz okvira istražnih djelatnosti koje provode državna tijela. Prijedlogom zakona o privatnim detektivima s Konačnim prijedlogom zakona propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova, te način obavljanja detektivskih poslova. Ovim prijedlogom zakona omogućuje se obavljanje detektivskih djelatnosti obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava, dok prema važećim odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine tu djelatnost mogu obavljati samo obrtnici i društva, osobna dakle komanditna i javno-trgovačka društva. Također se propisuje način dokumentiranja i evidentiranja, čuvanje i raspolaganje podacima koje privatni detektiv prikupi, te utvrđuju upisnici koji su dužni voditi pravne osobe ili obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost i Ministarstvo unutarnjih poslova. Isto tako, propisana je i detektivska iskaznica, te je utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nalaza. U prvom čitanju zakona pozdravio sam odluku ovog Sabora da zakon ide u redovitu proceduru kako bi kroz više čitanja došli do što kvalitetnijeg zakona. Brojni amandmani koji su podneseni bilo od strane saborskih odbora ili zastupnika prvenstveno su se odnosili na zaštitu ljudskih prava, u izjednačavanju pravne prakse kroz izjednačavanje visine kazni za prekršitelje, pojednostavljenje administrativne procedure preko radno-pravnih odnosa do usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zbog svega ovdje gore navedenog smatram da se radi o značajnom zakonu za ovo područje, te ću podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. hvala lijepa. Samo kratko da se osvrnem na neke primjedbe koje su iznesene. Prije svega zahvaljujem na onim komentarima da smo pažljivo slušali primjedbe sa prethodnog prvog čitanja i da smo usvojili. Ni prilikom izrade prve verzije zakona nismo imali nikakve ignorantske namjere, jer smo znali da ovaj zakon zaista regulira osjetljivo područje gdje može doći do ozbiljnog narušavanja i zadiranja u ljudska prava i temeljne slobode hrvatskih građana. Upravo zbog toga jesmo posvetili ovakvu pažnju raspravi. Izvršili smo nakon prvog čitanja još dodatne konzultacije sa strukom, sa pravnicima i zajedno sa vama, vašim raspravama mislim da smo predložili puno bolji i kvalitetniji zakon nego što je on bio u prvom čitanju. Ovdje su iznesene još neke primjedbe koje ću ja s vama probati obrazložiti da smo i mi u pogledu njih imali dileme. Gospođa Antičević je rekla da ovaj članak 4. daje mogućnost zapošljavanja osobama koje su počinitelj teških kaznenih djela prije svega u prometu. Mi smo taj članak, odnosno tu alineju članka 4. bitno preradili u odnosu na prvo čitanje upravo pokušavajući definirati pravo na izdavanje licence samo za one kandidate koji jesu počinili prometni prekršaj, ali gdje su nastupile, ali gdje su nastupile minimalne posljedice za one prekršaje koji su počinjeni iz nehaja. Zbog toga jesmo išli na ovu formulaciju kakva je u ovom članku ove druge verzije zakona. Možda nije dovoljno jasna. Pokušat ćemo ju još dodatno pojasniti da bude zaista do kraja jasna i precizna, da za teške prekršitelje zakona se ne može izdati licenca. Ovo isto što je zastupnik Kunst izrazio određenu bojazan u pogledu mogućnosti poligrafskog ispitivanja zaposlenika i kandidata za posao. Ta mogućnost je isključena Zakonom o policiji zbog toga što rečeno poligrafsko ispitivanje može raditi. Međutim, nismo protivnik tome da pokušamo eventualno do izglasavanja kroz amandman još bolje, točnije i preciznije urediti ovo pitanje zbog toga što ne želimo da ovaj zakon pruži bilo kakvu mogućnost zlouporabe i grubog kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda. I ovo isto što je rekao gospodin Lesar ovu primjedbu oko prikupljanja podataka o kandidatima za posao ovim zaposlenicima za potrebe poslodavca. Mi smo i o ovom rješenju se konzultirali sa Ministarstvom gospodarstva. Dobili smo mišljenje da je ovakva odredba u skladu sa Zakonom o radu i Međunarodnom konvencijom o radu, međutim i to ćemo još jedanputa provjeriti. Zaista nam je namjera i cilj u konačnici predložiti verziju zakona koja će mogućnost zlouporabe ljudskih prava i temeljnih sloboda svesti na najmanju moguću mjeru i koja će pružati dobar, kvalitetan pravni okvir da ova djelatnost u Republici Hrvatskoj zaživi da se privatnim detektivima omogući obavljanje njihovog posla na kvalitetan način, ali da ni u kom slučaju oni svojim obavljanjem detektivskog posla ne narušavaju prava i slobode građana. Hvala lijepo.

ali ipak mislim da je bitan. Evo, gospodin državni tajnik govorio je da se ovdje radi samo, da se dozvoljava pristup ovoj službi samo onima koji su bili osuđeni, čak nije upotrijebio taj izraz, za prekršaj. Ne radi se ovdje o prekršajima, nego o kaznenim djelima. Dakle, to je ipak različita težina povrede zaštićenog društvenog odnosa, prema tome to ipak je, eto iziskivalo … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Lapsus. Zapravo trebalo bi tako, nego on je dobro rekao da bi tako trebalo biti, ali na žalost u zakonu piše, odnosno u prijedlogu zakona nešto drugo. Za prekršaj bi to trebalo tolerirati, ali za kazneno djelo bogme ne.

Hvala.